Госпожо председател, колеги, стигнахме до § 15 - предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14: „§ 14. В чл. 149а ал. 1 се изменя така: Потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.” Има ли становища по този текст? Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?

Комисията предлага да се създаде нов § 15: „§ 15. В чл. 153, ал. 2 думите „Когато две трети от собствениците и титулярите на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост” се заменят с

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 15 в редакцията, предложена по доклада на комисията. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Има пробив в системата за гласуване (шум и смях), и за този пробив най-вероятно

Ма не ме прекъсвайте, защото имам две минути. провеждане на заседанието или който съдържа... ЯНЕ ЯНЕВ: Конкретното нарушение е, че председателят на Народното събрание или председателстващият Народното събрание е допуснал да се гласува с чужди карти. Кой е дал възможност на квестора да идва и да казва на народни представители, че вотът им е отменен? Откъде-накъде?! Това досега никога не се е случвало в българския парламентаризъм, откакто съществува тази система. Идва квесторът и казва, че някакво техническо лице е отменило вота на Емил Василев и Яне Янев,

Уважаеми дами и господа народни представители, преди почивката съм уведомена от председателстващия заседанието,

което няма как да се случи, защото те не знаят, че точно зад тях се намира операторът, който във всеки един момент, когато констатира разменени чужди карти, сигнализира по надлежния ред квесторите, които вземат съответното действие по въпроса. Уважаеми дами и господа независими народни представители и членове на Партия „Ред, законност и справедливост”,

Параграф 16. Официално Ви предупреждавам да седнете на мястото си. Ако нарушавате реда в залата, ще Ви отстраня от пленарно заседание.

нарушаване на реда в залата отстранявам от пленарното заседание народния представител Яне Янев! Моля квесторите, изведете господин Янев от залата!

Заповядайте след края на заседанието в кабинета ми.

Благодаря, госпожо председател. Правя процедурно предложение за прегласуване наново на всички текстове от Закона за движение по пътищата, защото аз лично гласувах четири пъти с депутатската карта на Яне Янев, за да се убедя лично, че този пробив в системата съществува! Смятам за абсолютно нередно след това да идва техническо лице и в нарушение на Конституцията и на какво ли не да заявява, че гласуването на народни представители е анулирано.

В противен случай аз до края на това Народно събрание ще обмисля дали да не гласувам в знак на протест против абсолютно всички текстове, които се внасят в пленарната зала. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие по какъв начин гласувате досега?!

Успяхте ли да гласувате?

Предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § В чл. 201 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2 се създава т. 5: „5. възлагат одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”

както беше и за чл. 140. Всичко друго не ни беше необходимо. Още веднъж казвам – не трябваше да ги приемем днес, защото те нямат работеща функция в този закон.

на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”. Уважаеми колеги, и сега Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има всички законови права да прави одит и контрол на всички лицензирани или контролирани лица, но за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тук възникна идеята, че ако се направи извънреден одит, който не е плануван, тогава той да бъде за сметка на проверяваното лице, което, меко казано, е притеснително.

за цялостната тази дейност да има одит, който да е ясен, точен, когато контролираното лице ще плаща услугата.

колкото и да не ви е интересно, бих ви призовал да променим този текст – да бъде за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, за да имаме честен, ясен и точен одит. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Аталай, уважаеми колеги, наистина в чл. 201 се предлага създаването на нова т. 5, която да регламентира взаимоотношенията на държавната комисия при така наречените извънредни регулаторни одити,

дейност, която е лицензионна, и не само по нея. Тъй като Държавната комисия по енергийно и водно регулиране прави контрол само на дейността, която подлежи на лицензиране и е лицензионна, с този независим нов регулаторен одит – извънреден, ще може да се направи цялостна проверка на дейността

че условията на възлагане и извършване на одита се определят с наредба по чл. 60. Там ще бъде определено, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране ще заплаща директно на одитора, но това заплащане ще бъде за сметка на самото проверявано лице. В интерес на истината този подход, който е възприет от предложението на колегата Николов и от нашето предложение, е заимстван и в други регулаторни одитори

Уважаеми господин Червенкондев, аз не съм против извънредните одити, но съм против проверяваното лице, особено лицензираните електроразпределителни дружества да плащат за извънредния одит поради една причина – за разлика от Комисията по финансовия надзор. Всички разходи на електроразпределителните дружества се плащат от крайния клиент. Разбирайте, че тези разходи, които ще бъдат заплатени за одиторската фирма, ще влязат в крайната сметка на фактурата на крайния клиент.

Каква е важната тема всъщност тук, уважаеми колеги? Важната тема е, че по неясни за нас причини никой не може да обясни защо господин Семерджиев каза пред Икономическата комисия, че досега този регулаторен одит, който е трябвало да се случи по закон, не се е случил. Тоест проверката на всички енергоразпределителни дружества, която по закон е трябвало да бъде направена, не се е случила. Защо? Никой не може да отговори на този въпрос, а той е важен. Защо? Да не би това да е било политическо решение на предишното правителство? Да не би то да се е намесило по някакъв начин? Това е големият въпрос. Какво се предлага с тези текстове? Да остане на първо място регулаторният одит, но да има възможност за допълнителен извънреден одит, за да не се оказва, че има дружества или някой извън контрола на държавата в България. Това се прави – подобряване на контрола. Лично, мен ако ме питате, аз бих стигнал и по-далеч и ще обсъдя с колегите от Икономическата комисия и друга идея по нататък – да може и Сметната палата да влиза във фирми, в които държавата има участие. Това е тема, по която може да се помисли много сериозно, но ние не можем да допуснем никой да бъде извън контрола на държавата, както случайно се е случило до този момент. Това е важният въпрос, на който ви моля да обърнете внимание. Лошото е, че никой не може да обясни защо това е било досега така. Никой не поема и отговорност да каже защо до момента регулаторният одит по закон не се е случил. Каква е била причината? Да не би случайно, казвам го за втори път, да е имало някаква политическа намеса на предишното правителство, за да няма контрол върху тези дружества? Така че само това, което правим в момента, е още един допълнителен механизъм за контрол. По предложението на колегата имаше дебати дали този допълнителен одит да се плаща от държавния бюджет през Държавната комисия по енергийно и Имаше много дебати по тази тема. Лично за мен, предвид кризата, е логично и възможно да бъде за сметка на проверяваното лице. Но искам да подчертая следното нещо тези извънредни одити не отменят регулярния одит, който го има и в момента Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Напротив, допълват го. Тоест слагаме още една проверка. Но, пак ви казвам, ако зависи от мен, когато дойде моментът, аз лично смятам, че и Сметната палата има функции и работа, за да можем да кажем, че има истински държавен контрол. Благодаря.

председател. Господин Димитров, говорим за енергетика. Разбира се, енергетиката е свързана и с политиката, но само съмненията са реалност във Вашата глава и виждам, че от сутринта се опитвате все повече да политизирате политизирате този закон, който и без това е политизиран. Дали предишните правителства са правили така, че да няма контрол от страна на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, аз няма да мога да отговоря еднозначно, но ще Ви кажа следното. Народното събрание направи временна парламентарна комисия, наново обяви и направихме така, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, без да се намесва политическата власт, нито изпълнителната власт, да прави допълнителен одит и допълнителна проверка и на техническите съоръжения, и на всички електроразпределителни дружества. Погледнете докладите и ще видите, че има достатъчно санкции въз основа на тези проверки, които са направени. Явно е, че тогава вас не ви е интересувал този проблем, както и сега не ви интересува кой ще плати. Не можеше да се направят одитите поради простата причина, че бюджетът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не беше достатъчен, както и сега не е. Аз се питам:

Защо обвинявате преди управляващите? И те тогава не са били съгласни, и тогава са правени проверки, но съм против вашият лобистки интерес, който прокарвате в момента тук, поради две причини.

одита на тази фирма, която ще одитира. Защото и ЧЕЗ, и ЕВН, и Е.ОN знаете, че всички услуги и разходите по услугите се калкулират в цената на крайния потребител. Затова аз ви казвам да отпадне текста за плащане от страна на контролирания, да остане от страна на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, даваме от бюджета пари и изчистваме нещата. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Втора реплика? Няма. Дуплика – Господин Димитров. Аз ще ви върна, уважаеми колеги, и Вас, господин Аталай, към принципния въпрос. Три години след сключване на договора за приватизация е трябвало да има регулаторен одит. Така е било законодателството. Той не се е случил и никой не може да обясни защо този одит не се е случил. Това, което правим в момента – Икономическата комисия дава още един механизъм, още един лост за контрол. Дали този контрол да бъде за сметка на държавата или на проверяваното лице е вторият въпрос. Предвид кризата е по-добре да е за сметка на проверяваното лице. Двата механизма заедно дано дадат резултати и дано повече никога да не изпадаме в ситуацията, която е била досега, да има субекти и фирми, които не са проверявани въобще, макар че подлежат на контрол. Дано България да не изпада повече в такава ситуация, защото просто не е сериозно. Този сигнал, който даваме към всички в България по този начин, е, че държавата не си изпълнява функциите. Да се надяваме, че повече такава ситуация няма да възникне. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

текстът „за сметка на проверяваното лице”, да бъде заменен с текста „за сметка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране”. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19: „§ 19. В чл. 211, ал. 1 думите „техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти или”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 19. Гласуваме § 19 по доклада на комисията.

предложение от народния представител Валентин Николов за създаване на нов § 20. Комисията не подкрепя предложението за чл. 213, ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част.

което не предложи сключване на договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. (2) На потребители – юридически лица или еднолични търговци, които не сключат договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв.” Преди да подложа на обсъждане и гласуване, в изписаното в доклада комисията не подкрепя предложението за чл. 213 – би следвало да бъде чл.

Няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентин Николов в частта, в която се предлага създаване на чл. 213а, ал. 2 и в тази част това предложение не се подкрепя от комисията.

предложението на комисията за създаване на нов § 20 в редакцията по доклада на комисията. Гласуваме § 20.

предложение от народния представител Валентин Николов – създава се нов § 21. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. Член 215 се изменя така: „Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица, на контролните органи, на лицата, които извършват експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2, и на лицата, които извършват одит по чл. 201, ал. 2, да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. ДОКЛАДЧИК Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. (4) Който Който не изпълни влязло в сила решение на комисията се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 20 000 до 60 000 лв.” Няма желаещи за изказване. Гласуваме § 21 в редакцията и по доклада на комисията.

Комисията предлага да се създаде нов § 22: „§ 22. Член 216 се изменя така: „Чл. 216. Длъжностно лице, контролен орган, лице, което извършва експертизи, измервания и изпитвания

Параграф 20. Предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23: „§ 23. се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 числото „209” се заличава, а след числото „210” се поставя запетая и се добавя „213а”.

Няма. Поставям на гласуване § 20, който става § 23 под редакцията на комисията. Моля, гласувайте.

Желание за изказване няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона. Моля, гласувайте.

Уважаеми народни представители, има ли желания за изказвания от § 17 до § 21? Няма.

Гласували 73 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 5. Предложението е прието.

до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет освобождава председателя, заместник-председателите и членовете на комисията и избира председател и шест членове,

Няма. Подлагам на гласуване § 23, който става § 26 под редакция на комисията. Моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Валентин Николов. Създава се § 24. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 27: „§ 27. За сгради – етажна собственост, за които средствата за дялово разпределение са монтирани, сменени или са с подменени батерии след 1 януари 2007 г., договорите по чл. 140, ал. 5 се сключват до 31 декември 2010 г.”

Предложението е прието. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 28: „§ 28. В Закона за устройство на територията правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 128, ал. 13 след думите „подробен устройствен план” се добавят „както и когато отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени места и селищни образувания, за които няма разрешено застрояване е за минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ и предвижданото

„собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата”. 3. В § 5 от Допълнителните разпоредби се създава т. 72: „72. „Минни изработки”

Няма. Подлагам на гласуване създаването на § 28, както бе зачетено от председателя.

Уважаеми народни представители, направена е процедура. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин председател, колеги! Процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в залата господин Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Теодора Дичева – директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата. Моля, гласувайте.

Гласували 63 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата. „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 23 юни 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г. На заседанието присъстваха: господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, господин Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Росица Стелиянова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерство на труда и социалната политика, госпожа Наталия Кирова – главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, както и представители на социалните партньори. Законопроектът бе представен от господин Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, който подчерта, че законопроектът е част от пакета антикризисно законодателство, договорено между правителството и социалните партньори, с който се създават условия за подобряване функционирането на пазара на труда, мобилността на работната сила, създаването на качествени работни места и повишаване качеството на обучение на заети и безработни лица. Със законопроекта се предвижда разширяване на възможностите за финансиране на активната политика по заетостта, като със средства по Националния план за действия по заетостта за съответната година ще се финансира изготвянето на прогнози за търсенето и предлагането на пазара на труда, ще се изплащат възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация. Предлага се средствата за активна политика на пазара на труда да включват и разходи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

платени са и са допустими по Закона за насърчаване на заетостта. Вносителите мотивират това предложение с необходимостта от по-голяма гъвкавост при финансирането на активната политика на пазара на труда и повишаване ефективността и взаимодействието на националното финансиране и средствата по Оперативната програма. За осигуряване на по-добра реализация на придобитите знания и умения на конкретни работни места и ограничаване на младежката безработица се предлага удължаване на срока за стажуване на младежите, завършили през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов стаж по специалността, при работодател от 6 на 9 месеца. В изпълнение на една от водещите цели на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020” се създава нов специфичен стимул за работодателите да разкриват „зелени работни места” и да наемат на тях безработни лица. Субсидирането на работни места в нови перспективни екологични области допринася за опазване на околната среда и създаване на нова качествена заетост. В хода на дискусията министър Младенов запозна членовете на Комисията по труда и социалната политика с подготвителната работа по този въпрос и дейността на създадената за целта работна група, в която участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията по заетостта за изготвянето на Списък на икономически дейности, свързани с производството на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда. Друго основно направление в законопроекта е създаването на нормативни условия за предоставянето на качествени услуги по заетостта. Предлага се намаляване на санкциониращия срок от 12 на 6 месеца, след изтичането на който лицата имат право на последваща регистрация в бюрата по труда. Това ще допринесе за по-бързото връщане на безработните на пазара на труда и включването им в мерки и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като са предвидени и допълнителни изисквания към безработните лица. Регламентира се задължение за работодателите от публичната администрация, държавните и общинските предприятия да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта свободните работни места. Същото задължение е предвидено и към лицата, извършващи посредническа дейност по наемане на работа. Предлага се модернизиране на услугите по заетостта чрез изграждането и улесняване на достъпа до единна система за търсене и предлагане на работна сила. За осигуряването на по-добра защита на правата на търсещите работа лица и допускане до пазара на услуги само на коректни и надеждни частни посредници се въвеждат допълнителни изисквания към тях при кандидатстване за осъществяване на посредническа дейност, сред които: да нямат парични задължения към държавата или общината, да не са обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация и други. Разширяването на партньорствата и социалния диалог при разработването и изпълнението на политиката по заетостта е основен инструмент за насърчаване на заетостта. Във връзка с това се предлагат текстове, имащи за цел стимулиране на партньорствата и регионалния подход при разработване на програми и проекти за осъществяване на активната политика на труда. Предоставя се възможност юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност съвместно със социалните партньори, да могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране на програми за увеличаване на заетостта. Оценката на тези проекти ще се извършва от комисии, изградени на трипартитен принцип, което е предпоставка за повишаване обективността на тези оценки и повишаване качеството на предлаганите за финансиране програми. Предложени са и разпоредби, които допринасят за повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” във връзка с изпълнението на активната политика на пазара на труда, както и увеличаване на минималните размери на глобите при нарушения на нормативните изисквания за извършването на посредническа дейност по наемане на работа от физически или юридически лица. Въвеждат се и санкции за работодател, наел лице чуждестранен гражданин без регистрация в Агенцията по заетостта, както и санкция за самите чуждестранни граждани. Законопроектът съдържа и други разпоредби за прецизиране реда и условията за предоставяне на услуги по заетостта, ограмотяване и професионално обучение и функционирането на пазара на труда. В хода на дискусията представителите на всички политически партии и коалиции подчертаха значението на законопроекта за предприемането на целенасочени действия за повишаване на заетостта, създаване на нови качествени работни места, насърчаване мобилността на работната сила, обновяване на професионалните компетенции на работната сила за повишаване на нейната конкурентоспособност, което е особено наложително в условията на икономическа криза, а впоследствие и при настъпване на оживление в икономиката. Положително бяха приети и предложенията по отношение изграждането на единната информационна база-данни за свободните работни места, както и превантивните и последващи мерки за повишаване ефективността на контролната дейност по спазване на Закона за насърчаване на заетостта. След проведено гласуване с резултати „за” - 15 гласа, „въздържали се” и „против” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2010 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване от страна на вносителите?

уважаеми гости от Министерството на труда и социалната политика! На нашето внимание е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Преди няколко години този закон имаше друго име – казваше се Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Разбира се, че тогава проблемът с безработицата беше изключително сериозен и имаше потребност безработните лица да бъдат закриляни от защитната мрежа на държавата. В следващите години се наложи промяна във връзка с позитивните промени, които настъпиха на пазара на труда в България. И затова законът придоби ново име – казва се Закон за насърчаване на заетостта. Сегашните промени са разгледани и обсъдени в Националния съвет по насърчаване на заетостта. Тук трябва да похвалим Министерството на труда и социалната политика, защото те поканиха народни представители от Комисията по труда и социалната политика да участват в работната група по подготовката на законопроекта, в рамките на Националния съвет по насърчаване на заетостта. На следващо място, този законопроект е разгледан и приет от Националния съвет за тристранно сътрудничество, както изисква и Кодексът на труда. Имало е консенсус по предлаганите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. В мотивите са посочени целите, които преследват тези промени. На първо място, подобряване на условията за функциониране на пазара на труда. С няколко думи – разширяват се възможностите за допълнително финансиране на активната политика за насърчаване на заетостта. поощрява се мобилността на работната сила, защото в условия на криза това е изключително важно. Не на последно място, създават се условия за за структуриране на качествени работни места, както и за повишаване на качеството на обучението на възрастните, защото в условия на криза няма нищо по-важно от това да се квалифицира и преквалифицира работната ръка. Няколко са предложенията, които заслужават подкрепа. На първо място, удължаване на срока за стажуване на тези, които са завършили професионално обучение, без да имат стаж по специалността. Става въпрос за младежи до 29 години, които по принцип трудно намират реализация на пазара на труда и тази възможност чрез увеличаване на този срок от 6 на 9 месеца е изключително важна. На следващо място, предоставяне на суми на работодатели, които наемат на работа в продължение на 12 месеца безработни с поддържана регистрация през последните шест месеца на така наречените „зелени работни места”. В контекста на на Стратегията „Европа 2020” за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиките това е изключително важно. Тук някои от работодателските организации имат бележки, на които ще се спра малко по-късно. Следващото нещо, което заслужава подкрепа, е намаляването на санкциониращия срок от 12 на 6 месеца. Знаете в Закона за насърчаване на заетостта има няколко причини, поради които може да се прекъсне регистрацията, налагат се санкции. Досегашният текст гласеше, че след 12 месеца имаш право на нова регистрация, за да може да се възползваш от предлаганите мерки и програми за заетост от структурите на Агенцията по заетостта. Това е изключително важно в условия на криза, за да може по-бързо да се върнеш в рамките на пазара на труда. Следващото нещо, което заслужава внимание – регламентиране на задължението на работодателите от публичната администрация да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места. Това се отнася и за тези, които са частни посредници. Те също имат задължението да обявяват в Агенцията по заетостта свободните работни места. Нещо, което е също така важно – това е изграждането на единна система за търсене и предлагане на работна сила и улесняване на достъпа до единната база данни за свободни работни места на пазара на труда в страната чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. Става въпрос за изграждането на така наречената електронна трудова борса като във вида, в който съществува тя, разбира се трябва да бъде променена, за да може да отговори на новите очаквания на пазара на труда. Има няколко проблемни въпроса в законопроекта и аз искам да се спра на тях. На първо място – на равнище Европейски съюз няма ясни дефиниции за така наречените зелени работни места. Предложеният законопроект дава обяснение в Допълнителната разпоредба що е то „зелено работно място”, още повече че в хода на дискусията министърът на труда и социалната политика обясни на членовете на комисията, че е създадена работна група от различни министерства и ведомства, която работна група да подготви критериите за оценка на тези зелени работни места, така че мисля, че тук нещата могат да бъдат решени, въпреки че, пак повтарям, една от работодателските организации има бележки точно по този текст. Най-спорното нещо, което може би фигурира в този закон и не е убягнало от погледа на работодателските организации, е това, което е записано в § 28,

Това е един от основните правни принципи. Нека да го обмислим още веднъж, за да не допуснем нарушение в тази посока. Иначе разбирам аргументите на колегите от Главна инспекция по труда, но, така или иначе, в рамките на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

факт е, че все още няма дефиниция на европейско равнище какво означава „зелено работно място”, но и друго нещо е факт, че в Насоките за заетост е ясно фиксирана необходимостта от подкрепа за създаването на зелени работни места. Имайки предвид, че настоящите промени, които ние предлагаме в Закона за насърчаване на заетостта, де факто ще бъдат реализирани чрез бюджета за следващата година – за 2011 г., като финансови операции с цел подкрепа, то е добре сега да предвидим възможността за подкрепа на такъв тип работни места. Истина е, че беше създадена такава работна група, която да работи на национално равнище и да участва в дебата на европейско равнище. В момента, в който има ясна дефиниция, ние ще имаме възможността да реализираме подкрепата за този процес. По отношение на § 28, разбира се няма нищо лошо в това да му бъде обърнато особено внимание, но аз само бих искал да споделя с вас, че тази практика като цяло въобще не е нова. Например, в няколко закона, включително и в Кодекса на труда, се прилага подобен подход. По отношение на Кодекса на труда този подход се прилага от началото на 2009 г. и не е довел до нарушение на основните принципи на доказване в административно-наказателното производство. Там става въпрос за чл. 416, ал. 1 от Кодекса на труда. В практиката по прилагане на Кодекса на труда се установи, че този запис стимулира активното участие на контролирания субект в административно-наказателните производства при събиране на доказателства за изясняване на обстоятелства от значение за производството още в неговите начални фази. В същото време подобен текст стимулира и актосъставителите към стриктно спазване на изискванията на процесуалния закон. Това води до процесуална икономия както в досъдебната фаза, така и в съдебна такава, по административно-наказателните производства, което също се явява основен принцип на правото. В допълнение бих искал да посоча, че и в друг един закон се прилага аналогичен на прилагания от нас подход и това е Законът за движение по пътищата, който е в сила от 1999 г. Там е налице текст, който сочи следното: редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Няма да навлизам в детайли, но очевидно подходът, който предлагаме, има своето прагматично обяснение, както и практическо приложение в други нормативни актове. В заключение бих искал да благодаря на колегите от Социалната комисия за подкрепата на представения от нас законопроект

няма. Закривам дебата. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта под № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14.06.2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „Закон за допълнение на Закона за политическите партии.”

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1,

Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието „Заключителна разпоредба”. Гласували

а с това и на второ гласуване Законът за допълнение на Закона за политическите партии.

този законопроект, както и на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - в залата да бъдат поканени заместник-министър Владислав Горанов,

Комисията подкрепя предложението по букви „а”, „б” и „в”, а предложението по буква „г” беше оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция: „§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се отменя.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра по чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава, които представят одиторски доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро. евро. (2) Одиторите или одиторските предприятия от трети държави по ал. 1 са обект на системата за публичен надзор, системата за гарантиране на качеството, както и на проверките, разследванията и санкциите, предвидени в този закон. закон. (3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато система за гарантиране качеството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава, оценена като равностойна, оценена като равностойна, е извършила проверка на качеството на съответния одитор или одиторско предприятие по ал. 1 през предходните три години. (4) При спазване на реципрочност, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одитор от трета държава, след като същият представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15-19, и след успешно полагане на изпитите по чл. 18. чл. 18. (5) При спазване на реципричност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одиторско предприятие от трета държава, след като представи доказателства, че: три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15-19; 2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 9 и чл. 33, ал. 2; 2; 3. одиторското предприятие публикува на своята електронна страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията по чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че одитира предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. (6) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители чрез Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори уведомява Европейската комисия за извършената оценка на реципрочността по смисъла на ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на тези трети държави. (7) Одиторските доклади за финансови отчети и издадени от одитори или одиторски предприятия от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, нямат правна сила.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения: 1. В ал. 4 думите „щатни служители на” се заменят с „в трудово или служебно правоотношение с”. с”. 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Членовете на комисията с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание в размер на една минимална работна заплата за страната.

По § 13 има предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов. Комисията подкрепя предложението по буква „б”, предложението по буква „а” е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13.

Желания за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване новия § 15 в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов за нов § 14. Комисията подкрепя предложението за нов § 14 и предлага следната редакция: „§ 14. В чл. 35е се правят следните изменения:

Няма. Подлагам на гласуване новия § 15 в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 15 да намери систематичното си място в § 16. Моля, гласувайте.

да бъде отхвърлен,

когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са имали одитни ангажименти в продължение на пет поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие.

§ 25: „§ 25. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) в т. 11 буква „з” се отменя; б) създават се точки 22, 23, 24, 25, 26 и 27: и 27: „22. „Инспектор” е лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, и е в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените изисквания на този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството. на този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството. 23. „Експерт” е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон. закон. 24. „Контрольор” е лице, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и утвърдено за контрольор. 25. „Опит в областта на независимия финансов одит” е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита. одита. 26. „Проверка” е съвкупност от систематични, планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори и специализирани одиторски предприятия и включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството. 27. „Разследване” е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране и предотвратяване на неправилно извършване на независимия финансов одит, както и на нарушения на приложимите международни стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.” 2. Създава се § 1б: „§ 1б. § 1б: „§ 1б. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, на който е възложен надзора над регистрираните одитори и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество на общностно ниво, по отношение на надзорните действия на държавите-членки.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 25 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното си място в § 27. Гласували

Предложение на народния представител Ваня Донева и Борис Грозданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат Преходни разпоредби с § 26 и 27. ПРЕДСЕДАТЕЛ

§ 26. (1) С влизането в сила на този закон мандатът на члена на комисията – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и мандатите на членовете – представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, се прекратява. (2) Председателят на комисията в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон предлага на Народното събрание да избере за член на комисията представител на Института на дипломираните експерт-счетоводители. § 27. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага за одитни ангажименти

А с него и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

одит в публичния сектор.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Подлагам на гласуване ан блок параграфи 1, 2 и 3 по вносител, подкрепени от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция: „§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 3 цифрата „5” се заменя с „10”. „10”. 2. В ал. 2 след думата „риска” се добавя „направена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити” и накрая се добавя „и в общини”. 3. Създава се ал. 3:

Не. Подлагам на гласуване § 4 по редакцията на комисията, съгласно доклада на комисията.

Благодаря на бдителните народни представители. „§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „включва” се добавя „служители и”, а думите „подходяща квалификация и опит” се заменят с „образователна степен „магистър”, които имат най-малко 4 години стаж”. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) В общините може да се сформира одитен комитет с решение на общинския съвет.” ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „за своята работа” се заменят с „в срок един месец след създаването му”. 4. Създава се ал. 4: „(4) Правилата за работа на одитния комитет в общините се утвърждават от общинския съвет.” 5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, а думите „докладите на одитните ангажименти” се заличават. Подлагам на гласуване § 7 по редакция на комисията, съгласно доклада на същата.

Подлагам на гласуване § 8 по вносител и съгласно предложението на комисията.

Не. Подлагам на гласуване § 9 в редакцията на комисията.

Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 14 в редакция и съдържание, така както ни бе предложен по доклада и докладчика. Гласуваме § 14, моля.

И § 14, който става § 15. Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера по вносител 14, 15, 16, 17 и 18, които комисията подкрепя изцяло с промяна в номерацията съответно от § 15 до § 19 включително. Гласуваме тези пет параграфа.

В ал. 1, т. 4 съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и предприетите действия от ръководителя на организацията и ръководителя на вътрешния одит”. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 изготвя и представя на ръководителя на организацията в срок до 20 февруари на следващата година обобщен годишен доклад за дейността по вътрешия одит”. 3. Създава се нова ал. 5: „(5) Ръководителят на организацията изпраща доклада по ал. 4 на министъра на финансите в срок до 28 февруари на следващата година”. 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.” Има ли желаещи за изказване? Не. Подлагам на гласуване § 20, съгласно предложението на комисията.

Гласуваме параграфи с номера 20, 21, 22

параграфи с номера 20, 21, 22 и 23 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 21, 22, 23 и 24, съгласно доклада на комисията.

Има ли становища? Подлагам на гласуване § 25 нов, така както го предлага комисията. Гласуваме.

Дами и господа народни представители, остават ни няколко текста до приемането на този законопроект. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работно време до обсъждане и гласуване на законопроекта на второ гласуване.

параграфи с номера 24, 25, 26 и 27 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 26, 27, 28 и 29, съгласно доклада на комисията. Гласуваме.

Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов. Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за наименованието на подразделението и на § 30: „Преходни и заключителни разпоредби § 30. Изискването към одиторите, извършващи специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз за притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, влиза в сила от 1 януари 2011 г.” Има ли желаещи за изказвания? Не. Подлагам на гласуване наименованието на подраздела „Преходни и заключителни разпоредби” ведно с § 30 по доклада на комисията.

СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов - § 29 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага § 29 да бъде отхвърлен. гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 32 по вносител,

Да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 32 по вносител, тъй като систематично вече го гласувахме като § 31. Гласували

Съобщение за парламентарен контрол на 2 юли 2010 г., петък: Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на питане, поставено от народния представител Калина Крумова. Следва отговор на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Асен Гагаузов. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова; Евгений Желев; Желев; и Евгений Желев и Спас Панчев. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народния представител Меглена Плугчиева и на питане от народния представител Корнелия Нинова. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Милена Христова; Мая Манолова; Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; и Антон Кутев и на питане от народния представител Емилия